Kjörbréf hennar hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki tekið sæti áður á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Ég vil biðja hv. þingmann að undirrita heitstafinn.